Има кворум. Откривам заседанието. Уважаеми народни представители, на основание чл. 53, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам да бъдат включени в седмичната Програма за работата на Народното събрание следните допълнителни точки: Прекратяване пълномощията на народни представители – подадени оставки от народните представители Йордан Младенов, Пенчо Милков, Станислав Владимиров, Денчо Бояджиев, Анелия Клисарова и Христо Грудев, като предлагам да стане точка втора за днешното пленарно заседание. Проект на решение за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за проучване на всички данни, факти и обстоятелства по повод изнесените в европейски и български медии твърдения за скандалната подкупна схема при придобиване на българско гражданство от чужди граждани и Проект на решение по Доклада. Вносител е народният представител Йордан Цонев – председател на Временната анкетна комисия, като предлагам да стане точка трета за днешното пленарно заседание. Моля, гласувайте.

Благодаря, господин Председател. Моля, преди да Ви запозная с Доклада, процедура по допуск на основание чл. 49, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание в залата да бъдат допуснати: от Министерството на образованието и науката: госпожа Деница Сачева – заместник-министър; от Министерството на външните работи: господин Георг Георгиев – заместник-министър, и госпожа Мария Спасова – директор на дирекция „Права на човека“; Асен Кръстев – национален координатор на франкофонията.

Предложението е прието. Моля, поканете гостите в залата. Моля, продължете с представянето на Доклада на Комисията. ДОКЛАДЧИК ВЕНКА СТОЯНОВА: Благодаря, господин Председател. „ДОКЛАД относно Законопроект за ратифициране на Споразумение за изменение на Спогодбата между правителството на и Международната организация на франкофонията относно функционирането на Франкофонския институт по администрация и управление в София, подписана на 28 август 2002 г., № 90-02-26,

разгледа Законопроект за ратифициране на Споразумение за изменение на Спогодбата между правителството на Република България и Международната организация на франкофонията относно функционирането на Франкофонския институт по администрация и управление в София, подписана на 28 август

В заседанието взеха участие: от Министерството на образованието и науката: Красимир Вълчев – министър; от Министерството на външните работи: Георг Георгиев – заместник министър, Мария Спасова – директор на дирекция „Права на човека“; и Асен Кръстев – национален координатор на франкофонията. В Комисията по образованието и науката постъпи становище от Националната агенция за оценяване и акредитация, че досегашното и по-нататъшно функциониране на Франкофонския институт по администрация и управление в София като специализиран институт на франкофонията по администрация и мениджмънт ще засили ролята на нашата държава като фактор и желан партньор на Международната организация на франкофонията в Централна и Източна Европа и Западните Балкани. бе представен от заместник-министър Георг Георгиев, който подчерта, че Франкофонският институт по администрация и управление (ФИАУ) в София е създаден по предложение на Република пред Петия форум на най високо равнище на франкофонията (Мавриций, 1993 г.). Институтът е открит през 1995 г. по силата на Спогодба между правителството на Република и Асоциацията на университетите с частично или цялостно преподаване на френски език и Университета на френскоезичната мрежа, от друга страна, относно осъществяване на Проекта ФИАУ, подписана на 12 декември 1994 г. (Шум.) Франкофонският институт по администрация и управление е институт към международна организация, който организира обучения по силата на Спогодба между Република България и Международната организация на франкофонията по програми на университети с академична акредитация в държави от Европейския съюз, по конкретно Франция и Белгия, но не разполага с преподаватели на основен трудов договор и не издава дипломи. Обучението се осигурява от гостуващи преподаватели и дипломите се издават от университетите, по чиито програми се организира обучение. В изпълнение на Протоколно решение на Министерския съвет от 29 май 2019 г., т. 8 от Протокол № 22, чрез размяна на ноти на 22 юли 2019 г. е сключено Споразумение за изменение на Спогодбата между правителството на Република България и Международната организация на франкофонията относно функционирането на Франкофонския институт по администрация и управление в София, подписана на 28 август 2002 г. при условие за последваща ратификация. Сключеното Споразумение за изменение на действащата Спогодба не променя установения от 23 години насам режим и обхват в дейността на Института, както и не променя целите и организационните принципи в работата му. Споразумението подлежи на ратификация от Народното събрание съгласно чл. 85, ал. 1, т. 7 от Конституцията на Република България, тъй като се изменя ратифицирана със Закон спогодба. Разпоредбите на Споразумението са в съответствие с Конституцията на Република България, българското законодателство, международните задължения на страната ни и правото на Европейския съюз и не изискват мерки от законодателен характер с оглед на тяхното прилагане. Сключването на Споразумение за изменение на Спогодбата е породено от необходимостта за: - промяна на наименованието на Института вследствие на констатирано съвпадение на френската абревиатура на името c тази на институт, регистриран във Франция през 1968 г. (Силен шум.) C преименуването на Института се решава проблем от областта на интелектуалната собственост и отпада като безпредметен предявеният съдебен иск във Франция срещу Университетската агенция на франкофонията; уреждане на условията и на ангажиментите на страните във връзка с предоставянето на Института на право на ползване върху помещения в София, което се регламентира в Допълнителна договореност № 1 към Спогодбата.“ (Силен шум.) извинявам се, но толкова е шумно, че наистина не се чува с какво ни запознава госпожа Стоянова. (Силен шум.) Моля Ви, седнете по места и запазете тишина или просто проведете разговорите си извън пленарната зала. Моля Ви!

Още мъничко тишина, моля! Ако не можем да запазим тишина и сте съгласни… Не бих искал да споменавам имена на народни представители, моля Ви!

След проведено гласуване с резултати: „за“ – 20 гласа, без „против“ и „въздържали се“, Комисията по образованието и науката предлага на Народното събрание да приеме Законопроект за ратифициране на Споразумение за изменение на Спогодбата между правителството на Република България и Международната организация на франкофонията относно функционирането на Франкофонския институт по администрация и управление в София,

Уважаеми господин Председател, моля на основание чл. 80, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да подложите на второ гласуване Законопроекта за

Ратифицира сключеното чрез размяна на ноти на 22 юли 2019 г. Споразумение за изменение на Спогодбата между правителството на и Международната организация на франкофонията относно функционирането на Франкофонския институт по администрация и управление (ФИАУ) в София, подписана на 28 август 2012 г.

Параграф единствен. Законът влиза в сила от датата на обнародването му в „Държавен вестник“.“ Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ Не виждам изказвания. Ще подложа на гласуване четири текста: наименованието на Закона, съдържанието на член единствен по вносител, наименованието на подразделението „Заключителна разпоредба“ и съдържанието на параграф единствен по вносител. Гласували

Уважаеми народни представители, на основание чл. 53, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам да бъде включена в седмичната Програма за работата на Народното събрание следната допълнителна точка: второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за електронното управление с вносител Министерския съвет. Законопроектът е приет на първо гласуване през месец септември, като предлагам да стане точка четвърта за днешното пленарно заседание. Моля, режим на гласуване.

От народния представител Йордан Младенов: „Уважаема госпожо Председател, на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България подавам оставка пред Народното събрание.“

Прекратява пълномощията на Йордан Стоянов Младенов като народен представител от Тринадесети изборен район – Пазарджишки.“ Моля, режим на гласуване.

като народен представител от Деветнадесети изборен район – Русенски.“ Моля, режим на гласуване.

Гласували 146 народни представители: за 145, против 1, въздържали се няма. Предложението е прието. Заявление от народния представител Станислав Владимиров: „Уважаема госпожо Председател, на основание чл. 72, ал. 1,

Заявление от народния представител Денчо Бояджиев: „Уважаема госпожо Председател, на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България подавам оставка пред Народното събрание.“

Прекратява пълномощията на Анелия Димитрова Клисарова като народен представител от Трети изборен район – Варненски.“ Моля, режим на гласуване.

от народния представител Христо Грудев:

гласуване. Гласували 131 народни представители: за 127, против 4, въздържали се няма. Предложението е прието. мотивите: „Необходимостта от удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за проучване на всички данни, факти и обстоятелства по повод изнесените в европейски и български медии твърдения за скандалната подкупна схема при придобиване на българско гражданство от чужди граждани Кой ще представи мотивите и Проекта от Временната комисия? Няма ли никой от Комисията?

„Необходимостта от удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за проучване на всички данни, факти и обстоятелства по повод изнесените в европейски и български медии твърдения за скандалната подкупна схема при придобиване на българско гражданство от чужди граждани с още 2 месеца е нуждата от допълнително време за цялостен анализ на събраната в процеса на работа информация, както и необходимостта от технологично време за изготвяне на доклад.“ Ще Ви запозная с Проекта на решение. „Проект! РЕШЕНИЕ за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за проучване на всички данни, факти и обстоятелства по повод изнесените в европейски и български медии твърдения за скандалната подкупна схема при придобиване на българско гражданство от чужди граждани Народното събрание на основание чл. 37 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Удължава срока на действие на Временната анкетна комисия за проучване на всички данни, факти и обстоятелства по повод изнесените в европейски и български медии твърдения за скандалната подкупна схема при придобиване на българско гражданство от чужди граждани с 2 (два) месеца.“

Андреана Атанасова – заместник-министър на транспорта, Атанас Темелков – председател на Държавната агенция „Електронно управление“, и Кирил Дойчинов – главен секретар на Държавната агенция „Електронно управление“.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1. По § 2 има предложение от Георги Свиленски и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 2 да бъде отхвърлен.

в новото съдържание на ал. 2 в т. 1 след думата „идентификация“ в нейната втора употреба се поставя точка и запетая и текстът до края на изречението отпада. 2. в т. 2: а) уводното изречение се променя на „Създава се ал. 3“. б) създаваната създаваната ал. 4 отпада.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение от Станислав Иванов и група народни представители по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника

При заявяването на съответната електронна административна услуга лицата по чл. 1, ал. 1 и 2 осигуряват възможност на гражданите и организациите

Средствата за електронна идентификация по ал. 2 трябва да са оперативно съвместими и интегрирани със системата за електронна автентикация, (4) Лицата по чл. 1, ал. 1 и 2 посочват средствата по ал. 2, чрез които гражданите и организациите заявяват предоставяните от тях електронни административни услуги, и нивата им на осигуреност в съответствие с чл. 8 от Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (ОВ, L 257/73 от 28

Административните органи вписват средствата за електронна идентификация, чрез които гражданите и организациите заявяват предоставяните от тях електронни административни услуги, в Административния регистър по чл. 61 от Закона за администрацията.“

Предложението не е прието. Ще подложа на гласуване редакцията,

Правилата за предоставяне на електронни административни услуги, за обмена на електронни документи между административните органи, гражданите и организациите и за вътрешния обмен на електронни документи в рамките на отделните администрации в съответните области на политики се определят с наредби. 3. Създава се нова ал. 2: „(2) Наредбите по ал. се издават от съответните министри, когато организацията на работата и процесите в съответните области на политики изискват създаването на специален ред, спазването на по-строги изисквания за мрежова и информационна сигурност или за тях са установени специални стандарти за оперативна съвместимост. Наредбите се съгласуват с председателя на Държавната агенция „Електронно управление“.“ 4. Досегашните ал. 2 – 4 стават съответно ал. 3 – 5. 5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думата „секторни“ се заличава, а след думите „електронно управление“ се добавя „в съответните области на политики“.“

предложение на Георги Свиленски и група народни представители: „В § 8 в новото съдържание на чл. 7в 7в се създава т. 10а: „10а. осъществява дейностите по системна интеграция, които включват изграждане, поддържане, развитие и наблюдение на работоспособността на информационните системи, използвани от административните органи;“ Комисията не подкрепя предложението. Има предложение от Станислав Иванов и група народни представители по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника

за пространствена информация; д) информацията от обществения сектор в машинночетим отворен формат; 2. разработва и предлага за приемане от Министерския съвет проекти на нормативни актове в областта на електронното управление и използването на информационните и комуникационните технологии в дейността на административните органи и техните администрации; 3. разработва и предлага за приемане от Министерския съвет Стратегия за развитие на електронното управление в Република България; 4. одобрява стратегии за развитие на електронното управление по области на политики и утвърждава, и контролира изпълнението на плановете за реализацията им; 5. разработва и предлага за приемане от Министерския съвет единна политика за информационните ресурси, издава методически указания и координира нейното изпълнение; 6. утвърждава и развива Архитектура на електронното управление в Република България и следи за нейното прилагане, координира разработването и одобрява проектите на архитектури архитектури за развитие на електронното управление по области на политики, изготвени от съответния компетентен заместник министър-председател или министър, и следи за изпълнението на приетите архитектури по области на политики; 7. осъществява методическо ръководство, координация и контрол върху дейностите за прилагане на изискванията за обмена на електронни документи между административните органи и с гражданите и организациите и вътрешния оборот на електронни документи и тяхното последващо архивиране; 8. осъществява преглед на съответствието на дейностите на административните органи, финансирани със средства от държавния бюджет, от общинските бюджети и от други източници, с утвърдените политики, стратегически документи и програми, дава насоки и съгласува документите по чл. 7г, ал. 2, т. 1 и 2, както и по т. 3, относно извършените промени в областта на електронното управление и информационните и комуникационните технологии, по ред, определен с наредбата по чл. 7г, ал. 6; 6; 9. участва в приоритизирането, координира и контролира реализирането на електронни административни услуги и информационни системи в администрациите; 10. утвърждава проектни предложения и дейности, както и изменения изменения на проекти и дейности, координира и контролира изпълнението на проектите за електронно управление, информационни и комуникационни технологии на административните органи, финансирани със средства от държавния бюджет, от структурните и инвестиционните фондове на Европейския съюз и от други източници; 11. удостоверява съответствието на информационните системи с изискванията за оперативна съвместимост и осъществява контрол върху административните органи за спазване на тези изисквания; 12. координира и подпомага интеграцията на информационните системи за електронно управление на административните органи с тези на държавите – членки на Европейския съюз; 13. реализира проекти за електронно управление със значение за всички администрации; 14. изгражда и координира споделените ресурси на електронното управление, изгражда и развива среда за конфигуриране и тестване на електронните административни услуги върху тях и координира конфигурирането и въвеждането на тези услуги; 15. изгражда, води и поддържа регистрите по този закон; 16. изгражда, координира и контролира функционирането на Единния портал за достъп до електронни административни услуги; 17. издава методически указания и подпомага администрациите в дефинирането на структурата и съдържанието на наборите от данни за публикуване в Портала за отворени данни по Закона за достъп до обществена информация; осъществява методическо ръководство, координация и контрол върху дейностите по изграждането, поддържането и използването на национална инфраструктура за пространствена информация и осъществява правомощията по Закона за достъп до пространствени данни;

20. осъществява контрол върху изпълнението на задълженията на първичните администратори на данни по чл. 3 и контролира изпълнението на изискванията по чл. 58а; 21. упражнява и други правомощия, предвидени в закон или в друг нормативен акт.“

Предложенията са приети. Подлагам на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народния представител Георги Свиленски и група народни представители. Гласували

предложение от Станислав Иванов и група народни представители по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 27, който става § 28: „§ 28.

При изготвяне на 3-годишните бюджетни прогнози и на проектите на бюджетите за следващата година административните органи отделят разходите, предвидени за електронно управление и за използваните от използваните от тях информационни и комуникационни технологии, от другите средства за текущи и капиталови разходи и ги предоставят за съгласуване по реда на ал. 6. 6. (8) В разходите на административните органи, предвидени за електронно управление и за използваните от тях информационни и комуникационни технологии, задължително се включват средства за поддържане на наличните в административния орган системи. Системите, за които не са предвидени средства за поддържане, се извеждат от експлоатация по ред, определен с наредбата по чл. 12, ал. 4. ал. 4. (9) Документите за съгласуване по ал. 2, т. 1 и 2, както и по т. 3, относно извършените промени по бюджетите в областта на електронното управление и информационните и комуникационните технологии, се определят при условията и по реда на съответната бюджетна процедура.“

По § 13 има предложение от Георги Свиленски и група народни представители – в § 13 т. 2 отпада. Комисията не подкрепя предложението. Предложение от Станислав Иванов и група народни представители по реда на чл. 83, ал.

Дейности по системна интеграция Чл. 7с. Дейностите по системна интеграция включват изграждане, поддържане, развитие и наблюдение на работоспособността на информационните системи, използвани от административните органи.“

от Комисията предложение на народния представител Георги Свиленски и група народни представители. Гласували

Сега подлагам на гласуване предложената от Комисията редакция за § 13, който става § 12, предложението на Комисията за създаване на нов § 13 с текст съгласно Доклада на Комисията, и предложението на Комисията за създаване на нов § 14

Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 14, който става § 15: „§ 15. В чл. 8 се създават ал. 4 – 6: – 6: „(4) Административните услуги, които се предоставят по електронен път, се вписват в Административния регистър по чл. 61 от Закона за администрацията. (5) Електронните образци за заявяване на електронни административни услуги са по модел, утвърден от председателя на Държавна агенция „Електронно управление“, и се вписват в Административния регистър по чл. 61 от Закона за администрацията. (6) Електронните образци на резултати от услугата са по модел, утвърден от председателя на Държавна агенция „Електронно управление“, и се вписват в Административния регистър по чл. 61 от Закона за администрацията.“

Станислав Иванов и група народни представители по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 27, който става § 28: „§ 28. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения: 1. Заглавието се изменя така: „Задължение за вписване и разгласяване на предоставяните електронни административни услуги“. 2. Алинея 1 се изменя така: „(1) Доставчикът на електронни административни услуги разгласява по разбираем и достъпен начин предоставяните от него услуги, както и основния работен процес при заявяване и предоставяне на електронни административни услуги.“ 3. Създава се нова ал.

Сега подлагам на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение от народния представител Георги Свиленски и група народни представители. Гласували

чрез потребителски интерфейс, като: а) персонален профил, регистриран в информационна система за сигурно електронно връчване, поддържана от Държавна агенция „Електронно управление“, като модул на Единния портал за достъп до електронни административни услуги, който който позволява получаване на съобщение, съдържащо информация за изтегляне на съставения документ, или б) електронен адрес, който позволява получаване на съобщение, съдържащо информация за съставения документ

– § 18 да отпадне. Комисията не подкрепя предложението. Предложение от Станислав Иванов и група народни представители по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 22, който става § 23: „§ 23. чл. 26 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 2 думите „информационна система за сигурно връчване“ се заменят с „информационна система за сигурно електронно връчване, поддържана от Държавна агенция „Електронно управление“ и след тях се поставя запетая. 2. Алинея 4 се изменя така: „(4) Подаването и връчването на документи по електронен път се удостоверява с копие от електронния запис за изпращането, съответно изтеглянето, съхранен в система за сигурно електронно връчване, поддържана от Държавна агенция „Електронно управление“. Връчването може да се удостоверява и от доставчик на квалифицирана услуга за електронна препоръчана поща по смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014.“ 3. Създава се ал. 5: ал. 5: „(5) Подаването и връчването на документи по електронен път, свързано с предоставянето на електронни административни услуги, се осъществява и чрез система за сигурно електронно връчване, поддържана от Държавна агенция „Електронно управление.“

Това е гласувано.

вид. (2) В полето на положен електронен подпис се въвеждат на български език имената и длъжността на положилия подписа във вид, видим при разпечатване на документното съдържание. В полето на положен електронен печат се въвеждат кодът по БУЛСТАТ и наименованието на администрацията, положила печата във вид, видим при разпечатване на документното съдържание. (3) В полето на положен електронен печат върху документно съдържание по ал. 1 се въвеждат кодът по БУЛСТАТ и наименованието на администрацията, положила печата във вид, видим при разпечатване на документното съдържание. (4) Съдържание на документи се предоставя на хартиен носител като копие на съдържанието в електронен вид. Копието се подписва ръчно с гриф „Вярно с оригинала“ от лицето, което го е изготвило.“ 2. Досегашният текст става ал. 5, като в нея се създава изречение първо: „Председателят на Държавна агенция „Електронно управление“ определя реда за прилагане на разпоредбите на ал. 2 – 4 за различните видове документи.“ Комисията не подкрепя предложението.

Чл. 50. (1) Председателят на Държавна агенция „Електронно управление“ води регистър на регистрите, в който се вписват регистри и бази данни на първичните администратори на данни, в които се съдържат първични данни. (2) Условията и редът за вписването в регистъра по ал. 1 се определят с наредбата по чл. 7г, ал. 6.“

Член 52 се изменя така: Стандартизирано заявяване и предоставяне на услуги „Чл. 52. (1) Административните органи заявяват вътрешни електронни административни услуги помежду си чрез подаване на стандартизирана заявка въз основа на технологичното описание на услугата, вписано в Административния регистър по чл. 61 от Закона за администрацията. (2) Услугата по ал. 1 се предоставя в стандартизирания формат при условията и по реда на наредбата по чл. 61, ал. 5 от Закона за администрацията.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ

По § 27 има предложение от Станислав Иванов и група народни представители по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 4, който става § 3: „§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения: 1. В заглавието думата „задания“ се заменя със „спецификации“. 2. Текстът преди т. 1 се изменя така: „При изготвяне на технически спецификации за провеждане на обществени поръчки за разработка, надграждане или внедряване

за информационна сигурност“ и запетаята пред тях се заличават. 7. Точка 9 се изменя така: „9. да осигурява възможности за електронна идентификация съгласно чл. 5.“

Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 25, който става § 26: „§ 26. Член 58б се изменя така: Удостоверяване на съответствие

ал. 6. (2) По реда на ал. 1 се удостоверяват само техническите спецификации за обществени поръчки с прогнозна стойност, по-голяма или равна на стойността по прага по чл. 20, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки.“

„Раздел VI Достъпност на съдържанието на интернет страниците и мобилните приложения и разглеждане на спорове Достъпност на съдържанието на интернет страниците и мобилните приложения Чл. 58в. (1) Лицата по чл. 1, ал. 1 и 2 осигуряват достъпност на съдържанието на своите интернет страници и мобилни приложения, в съответствие с приложимите хармонизирани стандарти, части от тях или технически спецификации. (2) Задължението по ал. 1 не се отнася за: 1. интернет страниците и мобилните приложения на: а) обществените радио- или телевизионни оператори и доставчици на медийни услуги и лицата, предоставящи обществена услуга за телевизионно и радиоразпръскване; б) публичноправни организации – юридически лица с нестопанска цел, ако не предоставят услуги, които: аа) са предназначени да задоволяват потребностите на хора с увреждания или са предназначени за тях; тях; бб) не са от съществено значение за обществеността; в) училища, детски градини или ясли, за съдържанието, което не е свързано с предоставяни електронни административни услуги; 2. следното съдържание на интернет страниците и мобилните приложения: а) излъчвано в реално време медийно съдържание с определено времетраене; б) онлайн карти и картографски услуги, ако основната информация е предоставена по достъпен цифров начин за картите, предназначени за навигационно използване; в) съдържание – собственост на трето лице, което не е финансирано или разработено от съответния орган или организация по ал. 1, нито се намира под контрола ѝ; г) репродукция на обекти от сбирки на културното наследство, когато достъпността не може да се осигури от съображения за опазването на съответния обект или автентичността на репродукцията или поради липсата на автоматизирани икономически ефикасни решения за лесното извличане на текст от ръкописи или други обекти от сбирки на културното наследство и неговото преобразуване в достъпно съдържание. (3) Лицата по чл. 1, ал. 1 и 2 могат да се освободят изцяло или частично от изпълнението на задълженията за достъпност на интернет страниците и мобилните приложения по ал. 1, ако изпълнението води до прекомерна тежест за съответното лице. Прекомерната тежест се установява чрез оценка на тежестта. (4) Лицата Лицата по чл. 1, ал. 1 и 2 изготвят и публикуват на видно място в официалните си интернет страници и мобилните си приложения декларация за достъпност съгласно Решение за изпълнение

№ 2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор На всяка друга интернет страница на лицето по чл. 1, ал. 1 или 2 се публикува препратка към текста на декларацията, публикувана на официалната интернет страница на лицето. лицето. (5) Лицата по чл. 1, ал. 1 и 2 най-малко веднъж годишно актуализират декларациите си за достъпност. (6) Лицата по чл. 1, ал. 1 и 2 насърчават и улесняват обучението на служителите си, за да гарантират актуални познания за изискванията за достъпност при създаване, управление и актуализиране на достъпното съдържание на интернет страниците и мобилните си приложения, и поставят изисквания към квалификацията на изпълнителя относно осигуряване на достъпността при провеждането на обществени поръчки, чийто обхват включва изграждане и надграждане на интернет страници и мобилни приложения. (7) С наредбата по чл. 12, ал. 4 се определят: изключенията от задължението за достъпност на съдържанието на интернет страниците и мобилните приложения; 2. условията и редът за изготвянето и одобряването на оценката по ал. 3 и изискванията към нейното съдържание.

разглеждат сигнали на граждани и организации за нарушения на изискванията за достъпност на съдържанието на интернет страница или мобилно приложение на съответния орган или организация. (2) Подателят

посочен в декларацията за достъпност; 2. не предприеме мерките за отстраняване на нарушението на достъпността, посочени в отговора на сигнала.“

Подлагам на гласуване следните текстове: редакцията, предложена от Комисията за текста на § 24 по вносител, който става § 25; редакцията, предложена от Комисията за § 25 по вносител, който става § 26; и редакцията, предложена от Комисията за § 26, който става §

§ 28: „§ 28. Член 59 се изменя така: „Общ контрол Чл. 59. Председателят на Държавна агенция „Електронно управление“ или оправомощени от него лица упражняват контрол по спазването на този закон.“ По § 28 предложение от Станислав Иванов и група народни представители по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 27, който става § 28: „§ 28. § 29: „§29. Създава се член 59а: „Правомощия при упражняване на контрола Чл. 59а. (1) В изпълнение на своите правомощия председателят на Държавна агенция „Електронно управление“ или оправомощените от него лица по чл. 59 имат право да: 1. извършват проверки подлежащите на контрол обекти, в които се намират комуникационните и информационните системи, съоръжения и технически средства, за което административните органи и организациите са длъжни да им осигуряват достъп; 2.

проверяват счетоводни, търговски или други книги или документи и носители на информация, както и други документи, свързани с осъществяването на контрола и/или с установяването на административни нарушения по този закон. (2) Административните органи, длъжностните лица и организациите са длъжни да оказват съдействие на оправомощените лица от Държавна агенция „Електронно управление“ при осъществяване на техните правомощия.“ По § 29 има предложение от

„Принудителни административни мерки Чл. 59б. (1) За предотвратяване и преустановяване на нарушенията по този закон и нормативните актове по прилагането му, както и за отстраняване на вредните последици от тях, председателят на Държавната агенция „Електронно управление“ или оправомощените по чл. 59 лица дават задължителни предписания на административните органи и определят срок за изпълнението им. За неизпълнението на предписанията в срок могат да се приложат следните принудителни административни мерки: 1. спиране въвеждането в експлоатация на комуникационни и информационни системи, съоръжения и технически средства, ако не са спазени разпоредбите на този закон и нормативните актове по прилагането му; 2. спиране експлоатацията на комуникационни и информационни системи, съоръжения и технически средства, ако не са спазени разпоредбите на този закон и нормативните актове по прилагането му. (2) Принудителните административни мерки по ал. 1 могат да се обжалват

§ 33: „§ 33. Създава се чл. 60б: „Наблюдение и докладване Чл. 60б. (1) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията изготвя доклад за наблюдението

Сега подлагам на гласуване следните текстове:

знам.